на мястото на точка осем, която беше точка първа за днес, а именно Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, която беше изчерпана вчера, да включим Проекта на решение за насрочване на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България – с вносители Виктория Василева и група народни представители.

Заповядайте, господин Хаджигенов.

г. беше обявен като „Велико народно въстание“, а ще остане в историята с наименованието „кървавата сряда“. Десетки хиляди български граждани излязоха на площада, събраха сили и се изправиха срещу диктатурата на Борисов! Това, което получиха, беше усещането за свобода и гордост за всеки един от тях.

да задържат, да обгазяват, да изтезават собствения си народ само и само да защитят диктатора. Този ден ще остане в историята със срама за ГЕРБ и диктатора Борисов, защото те окървавиха собствения си народ за собствения си интерес, за да запазят трона и да запазят възможността да крадат на воля. Ние, народът, няма да забравим това! народът!“) Няма да забравим и няма да простим, и няма да оставим насилниците ненаказани, защото този срам беше видян от целия свят! И знаете ли кое беше хубавото в целия този ден?! Кървавата сряда мина и още не бяха измили кръвта на гражданите от паважа, а на следващия ден – 3 септември, на площада имаше двойно повече хора, които бяха гневни.

Вчера приключихме до задаването на въпрос от „БСП за България“ към министър Рашков. Моля да поканите министър Рашков в залата.

№ 46-102-02-3, внесен от Министерския съвет на 13 август 2021 г. На заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 27 август 2021 г., беше разгледан Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа, подписано от българската страна на 29 декември 2020 г. в София, № 46-102-02-3, внесен от Министерски съвет на 13 август 2021 г. В заседанието участваха: Велислав Минеков – министър на културата, и Весела Кондакова – заместник-министър на културата. Законопроектът беше представен от госпожа Весела Кондакова. Създаденият през 2008 г. Проект „Традуки“ представлява Европейска мрежа за литература и книги за подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа. Във връзка с изтичащия период на действие на Рамковото споразумение, съставено и подписано на 30 октомври 2018 г. в Скопие с Анекс от 14 декември 2018 г. за присъединяване на Министерството на културата на Република България към него за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., Фондация „Самуел Фишер“ изработва ново споразумение, което предвижда удължаване продължителността на действие на съществуващото Рамково споразумение за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г. Стремежът е Проектът да бъде продължен и след 2023 г. Министерският съвет с решение от 16 декември 2020 г. одобрява Рамковото споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2023 г., което е подписано на 29 декември 2020 г. в София.

В рамките на проведените пет сесии за оценяване на проекти в периода януари 2019 – април 2021 г. са одобрени общо 41 български проекта за превод, като общият размер на получената финансова подкрепа възлиза на 130 хил. евро. Сумата надхвърля ежегодно финансовата вноска на страната ни за участие в проекта. Участието на България като пълноправен член в Проекта „Традуки“ подпомага популяризирането на българските автори и произведения чрез превод; участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата; предоставя възможност за български автори да представят произведенията си на европейска сцена; популяризиране на националната ни литература чрез участие на български автори, преводачи, издатели и критици в срещи и представяния в Европа. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България Споразумението трябва да се ратифицира със закон. резултат на проведено гласуване единодушно с 14 гласа „за“ Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа,

Не виждам. Закривам дебатите. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа,

предлагам да приемем на второ гласуване Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа, подписано от българската страна на 29 декември 2020 г. в София, № 46-102-02-3,

ратифициране на Рамково споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа, подписано от българската страна на 29 декември 2020 г. в София, №

Вие разполагате с достатъчно достоверна информация за развитието и динамиката на военно-политическата обстановка в Афганистан през последните дни след идването на власт на движението „Талибан“, както и проведената от много страни евакуация на военнослужещи цивилни служители, афганистанци в риск от новата власт в Афганистан. В тази връзка въпросът ми е: какво е мястото и ролята на България в този процес; има ли проведена евакуация и приети ли са в България граждани на Афганистан, на какво основание и с какъв статут;

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, може би въпросът е по-подходящо да се постави на външния министър, министър, защото Външно министерство има най-пряко, най-директно отношение и участие в този процес, но независимо от това, разбира се, аз ще кажа това, което е известно в Министерството на вътрешните работи по този въпрос. Както знаете и от медиите, това не е тайна, всички са информирани, в Афганистан текат разнопосочни политически процеси, в резултат на което множество от гражданите на тази страна търсят всякакви възможности за напускането ѝ и в това отношение съществена роля играеше и американската страна, и други, включително Турция. Така или иначе Европа не остана безучастна към тези процеси и на ниво Европейски съюз се взе решение да се съдейства в Афганистан на граждани на тази страна, които са работили за европейските структури там, включително за българското посолство в Афганистан, да се предприемат необходимите мерки в тази връзка да се съдейства, както и с каквото може тези лица, тези граждани да бъдат евакуирани при тяхно желание, разбира се, от Афганистан. По отношение на действията или дейността на България в тази насока. Мога да Ви информирам, че е взето решение афганистански гражданин, който десетки години е работил за българското посолство в Кабул, заедно с неговото семейство да бъде изведен от Афганистан и

включително с участието на Българския червен кръст, подчертавам това, и са настанени, така че цялото семейство в момента се чувства добре. В тази връзка, пак ще подчертая, че България е изпълнила ангажимента си на този етап, разбира се, да окаже необходимата помощ на такива афганистански граждани, повтарям, които са работили за европейски структури, а за това семейство конкретно става дума, че са съдействали, работили са дълго време И още нещо в тази връзка ще кажа. Тъй като нашият ангажимент не се изчерпва единствено и само с тези 15 души семейство афганистанци, има в Мадрид, в Испания в момента още една група афганистански граждани, които всеки момент може би ще бъдат транспортирани тук, в нашата страна, и ще бъдат настанени, както и това семейство, за което стана дума. Толкова на въпроса

Не виждам. От „Движение за права и свободи“ – заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин служебен Вицепремиер, госпожи и господа народни представители! В дебата имам малко едно чувство за дежавю. В тази зала преди около три години се водеше същият дебат. Имаше двама вицепремиери, които тук говореха за стотици хиляди сирийци – терористи, въоръжени, опасни, които идват. Даже си спомням, че единият отиде на границата с бинокъл и говореше – цитирам: „Няма да се стреля с картечница, но ще има водни струи, газ и шокови гранати.“ Те имаха едно много просто решение: дайте ни пари за оградата. Останалото всички го знаем. Единият строи ограда чрез областните управители, другият, разбира се, по никакъв начин не го обвинявам в подобно нещо, но имаше членове на неговата партия, които бяха арестувани и впоследствие осъдени за трафик на бежанци. Тук има една огромна подробност, която обаче е много важна – по предложение на тези двама вицепремиери, беше направена една много важна промяна в Закона за обществените поръчки, а именно: строителството и ремонтите на оградата да се извършват без публична поръчка, без прозрачност, а чрез пряко договаряне. Понеже Вие, съжалявам, че и служебният премиер не е в тази зала, бяхте бяхте назначени със заявка, че сте носители на промяната и на новия морал, ние от ДПС искаме да знаем: какво е Вашето отношение към тази осъществена вече промяна в Закона за обществените поръчки, свързана със строителството на оградата? Съгласен ли сте, че трябва да остане така – с пряко договаряне, или е нужно да се върне прозрачността в процедурата? Благодаря Ви предварително за отговора. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Анастасов. Заповядайте, господин Министър.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Изобщо не разбрах какво значи дежавю в този контекст, който беше изложен преди малко един направил ограда, но не ползвал обществена поръчка и ред други неща, а сега какво мислим ние? Кое е дежавюто така и не мога да схвана?! Ние няма да строим ограда – тя е направена. Оградното съоръжение е факт и се ползва. Тъй като тук сме всеки ден, аз всеки ден казвам едно и също: с тази ограда, колкото и критики да отнесе преди няколко години – как е построена, защо е построена, с какви пари е построена, има ли хотели наблизо до граничните зони, няма ли хотели, направени в тази връзка, и там да се командироват служители на МВР от „Граничната полиция“ и други неща,

Не мисля, че на един вицепремиер днес трябва да му се поставя въпросът защо някой е постъпил по един или друг начин преди три, четири Така че какво да е моето мнение? Моето мнение може да бъде лично и неангажиращо правителството в конкретния случай. Аз мога да кажа, че едно оградно съоръжение, включително техническите средства за наблюдение и контрол, за опазване на неприкосновеността на нашата територия, са все обстоятелства, които могат да се включат в понятието „национална сигурност“. Това е в контекста на политиката на Европейския съюз, по силата на която България е на предната линия, и ние сме европейската граница, граница, която отделя Европейския съюз от страни, които не са членки на Европейския съюз. Така че в този смисъл струва ми се, действително можем да коментираме дали изграждането на подобни съоръжения, които не са само телени огради – да сме наясно, а монтиране и на технически съоръжения от различен характер за опазване на територията на страната от незаконно проникване, е престъпление по нашия Наказателен кодекс и може да се интерпретира, че става дума за националната сигурност.

хипотеза, при която изграждането на такива съоръжения да стане ускорено, да стане без формалните процедури на Закона за не знам защо тук се поставя въпросът по отношение опазването на територията на страната от югоизток,

Помните кога съм разследвал делото за танковата касета, но не помните Съдебната палата, а това като събитие е по-скоро?! По-скоро е като събитие. Тогава също се използваше този механизъм – да се заобиколи Законът за обществените поръчки, за да се направи ремонт който включваше такъв и на онези помещения, в които се намират и главният прокурор, и Върховният касационен съд. Но нека да не правим наистина съпоставки между двете хипотези, те са несравними според мен. Това е моята позиция по оградното съоръжение и техническите средства, които има там за опазване на българската граница срещу проникването на лица – на чужденци, които с това, минавайки през така наречената зелена граница, извършват престъпление по Наказателния кодекс. бъдеще тук ще възникне въпросът за тези ремонти, които се налага да се направят. Предвид факта, че оградното съоръжение на някои места е компрометирано, тези ремонтни работи са належащи и не можем да ги отлагаме. И по тази причина вчера, струва ми се, изяснихме, че Министерският съвет ще вземе решение в близките дни за прехвърляне правомощията от областните управители на Бургас, Хасково и Ямбол,

наблюдава състоянието на оградното съоръжение и на техническите средства, за да може своевременно да се планира отстраняването на съответните недостатъци, възникнали по една или по друга причина, включително и от злонамерено поведение на лица, които минават през това гранично съоръжение. Да, тогава действително ще възникне този въпрос. В момента Законът за обществените поръчки не е променен в това отношение, доколкото ми е известно. Тоест оградното съоръжение може да бъде ремонтирано, поправено, възстановено там, където е необходимо, без да се без да се изисква от Закона да се обявява обществена поръчка. Ако се обяви обществена поръчка, вероятно ние в близките 2 – 3 месеца, когато е най необходимо, няма да можем да отстраним

Благодаря Ви. От „Изправи се БГ! Ние идваме!“ има ли въпрос? Няма въпрос. Предлагам да продължим с вторите въпроси към министър Рашков, тъй като се оказа, че премиерът имал служебен ангажимент в Министерския съвет и не може да дойде в момента. За втори въпрос към министър Рашков – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми министър Рашков, знаем, че мигрантският натиск на гръцката граница се засилва. Знаем също, че там няма изградено преградно съоръжение. Какви мерки се вземат в жива сила, в техника, колко е ръстът на преминаващите оттам, от какви народности са, работят ли службите по маршрути и има ли назначени преводачи от Афганистан, защото знаем, че досега бежанците предимно бяха от Сирия и това според мен ще се окаже голям проблем, ако прогнозите се сбъднат? Има ли осигурен финансов ресурс за стражевите кучета – колко кучета служат в „Гранична полиция“ и подсигурени ли са?

по една много проста причина – откъм турската страна имаме изградено съоръжение, което бих казал, а такова е и общото мнение, че то в голяма степен Откъм Гърция, разбира се, нямаме такова съоръжение, защото между две европейски страни не може да има подобно съоръжение.

км и в голяма степен възпрепятства навлизането на мигранти директно от Турция в Гърция. Разбира се, има един проблем, който е общ и на Гърция, и на България, защото

Тогава, когато мигрантите навлязат в Гърция и оттам преминавайки река Марица, която в момента е малка дълбочина, ако забележат нашите гранични сили, които са там, разбира се, се връщат обратно, минават на гръцка територия навлизат в дълбочина, след което избират – това са факти и данни от нашите гранични служби – място, където вече да влязат в България – през Родопите и така нататък. Това е подходът на тези мигранти. Мога да Ви дам и цифрови данни в тази връзка – например от

което ни даде основание да бием тревога и да кажем, че нещата се усложняват, но през това денонощие тенденцията е обратна. Рано е още да кажем, че има друга по благоприятна тенденция, защото само от днешните данни не е логично да направим такъв извод, но ежедневно наблюдаваме какво става. Що се касае до етноса.

възприемат се по по-различен начин от турците и вероятно там се чувстват по-добре. По-малък е броят на тези, които искат да преминат в нашата страна, в сравнение с афганистанците, които

Разбира се, не трябва да оставаме с впечатление, че всички преминават само през оградното съоръжение и само през липсващото такова между България и Гърция. Правят опити да преминават и с транспортни средства. Това е един много сериозен проблем и ще Ви кажа в какъв аспект:

Няколко пъти се срещам с посланика на Турция и говорим по този въпрос. Това наистина е сериозен проблем. Не можем да не проверяваме колите, защото говорим за мигрантски проблем. Те се придвижват, неслучайно казах, не само по този труден начин през оградното съоръжение и така нататък, а се опитват да преминават и през граничните контролно-пропускатени пунктове, скрити в транспорти средства, което ни задължава да проверяваме, разбира се, и тези транспортни средства. Мигрантският натиск оказва влияние дори и в икономиката на някои страни. Да кажем на Турция – със забавения забавения транспорт. Ето, дори се създава известно леко напрежение и с турската страна – обръщат внимание. Ние полагаме неимоверни усилия, мога да Ви кажа, нашите служители на граничните пунктове са на 100% ангажирани с този въпрос – на 100%. Правили сме инспекции заедно с посланика на Турция на нашата западна граница – Тя самата се убеди за какъв проблем става дума и че въпросът със забавянето на транспортните средства не е субективен Не е субективен. Има куриозни случаи във връзка с транспорта мога да Ви кажа. Дори в граничните зони нашите граничари са залавяли скрити в средата на товарните автомобили, които извозват дървен материал, афганистански граждани. Куриозни случаи. Не са толко чести, разбира се, но Ви ги споделям, за да знаете, че нещата са наистина доста сериозни там и натоварват нашите гранични сили.

въпроса с миграцията като основен фокус поставихме преградното съоръжение, но бих казал, че то е само един елемент от цялата система за противодействие на легалната миграция. Видяхме, че на съветите за правосъдие и вътрешен ред изпращате своя заместник-министър. Моят въпрос ще бъде по отношение на Пакта по отношение на Пакта за миграция и убежище, който е във фокуса на Европейската комисия през последните две години. Моят въпрос е следният: каква е позицията и как нашето правителство отстоява нашите червени линии по отношение искането за вкарването на задължителните гранични процедури, въвеждането на правната фикция – отказ за пребиваване в страната? Това е дълго коментиран проблем, по който южните страни – членки на Европейския съюз, искаме една единна позиция да обявим, така че да не бъдем един полигон, където да се превърнем в лагери за нелегални мигранти. Това е моят въпрос. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Терзийски, нашата позиция е такава, каквато е била и по Ваше време. Разбира се, че ние няма да се съгласим, както Вие казахте тук, нашата страна да се превърне в полигон от многобройни представители на различни етноси, които търсят, така да се каже, богатите западноевропейски държави, които от своя страна противодействат и ги връщат в изходна точка. Така че ние спазваме онези европейски и международни изисквания, свързани с мигрантите, и ще продължим да ги спазваме, в смисъл че онези, на които се осигури, даде съответен статут

Белгия преди да кацнат в нашата страна. Ние, разбира се, работим в съзвучие с решенията на Еврокомисията и с, повтарям, европейските и международни актове, относими и регулиращи отношенията на държавите към граждани, които които напускат своите страни по различни причини. Включително днес говорим главно за афганистанци, но този въпрос е актуален не само за тях, а е актуален и за сирийците, за които вече казахме, че една огромна част от сирийския народ се намира на територията на Република Турция. Не знам дали отговорът ми Ви задоволява достатъчно, но полагаме всички усилия да спазваме нашия закон, разбира се, и да се съобразяваме с позицията на европейските страни. Благодаря

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Рашков, тъй като миграционният процес е толкова мащабен, че засяга няколко страни наши съседки – не само България, но и Гърция, и Турция. Във връзка с това моля да ми отговорите на какво равнище е координацията между трите страни по отношение на противодействието на незаконната миграция. Най-вече координацията между граничните власти на България, Турция, Гърция и в частност изградения Координационен център на границата между България, Турция и Гърция в участъка Капитан Андреево. Благодаря.

въпросът е доста важен, защото, както подчертах вече днес, проблемът с миграцията не може да се реши в никакъв случай само и единствено от нашата страна без помощта на на европейските държави членки, без, разбира се, и съответните ръководни структури в Европейския съюз, без Турция, без Гърция, включително и без Румъния. Защо казвам това? За Румъния – само ще вметна, защото не рядко се натъкваме на случаи, при които мигранти са успели да преминат не само оградните съоръжения, да пропътуват през нашата страна с транспортни средства и да бъдат заловени, ако мога така да се изразя, при опит и преминаване на българо-румънската граница. След което там се снемат обяснения и се вижда как са успели тези хора да се придвижат на такова голямо разстояние. Тогава пък се разкриват грешките, които са допуснали нашите гранични власти. Разбира се, оттук нататък започваме да търсим виновни и отговорност. Категорично с нашите съседни страни, главно Турция и Гърция, сме в много тясна координация, за да можем заедно да противодействаме на мигрантския натиск. Правил съм срещи – вече подчертах, не само с посланика на Турция, а така също и многократно с посланика на Гърция, като сме коментирали подробно този въпрос. Имам една среща в тази връзка и с министъра на вътрешните работи на Гърция. Тъй като се усложнява, колкото и да не ни се иска, проблемът с мигрантите напоследък, съм отправил покана до гръцкия министър на вътрешните работи да ни посети, за да можем да обсъдим и този въпрос. Утре имам среща и с гръцкия посланик все в тази насока, разбира се. Тук действат такива центрове – координационни, между нашата страна и нашите две съседки, разбира се, координират действията си граничните власти, съдействат си в тази насока. Мисля, че това взаимодействие е удовлетворително на този етап. Съдействат ни, така че, когато нашите гранични служби информират за забелязани групи от мигранти, недалеч от граничното съоръжение, съответните турски или гръцки власти вземат отношение. Това е, което мога да кажа в общ план по този въпрос. Благодаря за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, обръщам се към Вас така, защото освен вътрешен министър, Вие сте вицепремиер по сигурността и обществения ред. Моят конкретен въпрос е: тъй като освен всичко друго, физическото опазване на границата, техническото съоръжение и така нататък, изключително важен елемент за противодействие на миграционните потоци е информационното осигуряване от страна на всички структури, които имат отношение. Моят въпрос е конкретно: каква организация е създадена от Министерския съвет за координация между всички структури на държавата, които имат отношение, към това противодействие? Има ли надеждна информация, която да постъпва по каналите на нашите разузнавателни служби, а също така и на вътрешната сигурност по отношение на Държавна агенция „Национална сигурност“, за да може, разбира се, през придобитата оперативна информация да се вземат превантивни мерки за противодействие? Във връзка с това искам да Ви попитам, тъй като освен всичко друго границата не е една обикновена полоса, добре би било и съм сигурен, че се работи в тази насока – с оперативно технически средства да се добива информация, изпреварваща за такива рискове. Във връзка с това Държавната агенция „Технически операции“ ангажирана ли е в този процес на координация? В частност, между другото, по предложение на служебното правителство, с укази на господин президента бяха сменени шефовете на Държавна агенция и ми е странно защо никой не говори и изобщо не се поставя въпросът за Държавна агенция „Технически операции“. Защото там преди известно време имаше един изключително тежък скандал, където беше откраднат или разбит служебният автомобил на шефа на тази агенция. Бяха отмъкнати някакви важни документи и след това не се случи нищо. Така че, ако е възможно и в тази връзка може да ми дадете някакъв отговор. Благодаря Ви.

когато се забързаха политическите и военните процеси в Афганистан и след проведения при президента Консултативен съвет за национална сигурност, веднага се проведе заседание в Министерството на вътрешните работи, на което бяха поканени ръководителите на всички служби, включително специалните служби, на всички ръководители в Министерството на вътрешните работи, имащи отношение към поставения въпрос относно информационното осигуряване, включително министърът на

със значение за нашата страна и какви мерки могат да се вземат. Тогава бяха изслушани и тези ръководители на специални служби, включително на ДАНС каква информация придобиват те от своите източници, която информация беше анализирана. На това заседание се взе решение, разбира се, да се концентрира така придобиваната информация от различните източници в едно звено, което ние сме създали в Министерството на вътрешните работи, което да анализира тези данни и да я предоставя, за да може държавното ръководство да реагира своевременно. Това е в общ план, което мога да Ви кажа днес. Така че с увереност искам да Ви убедя, че не стоим със скръстени ръце, напротив, ангажирали сме всички ведомства, които биха могли да съдействат в тази насока

подчертах, информацията се концентрира на едно място. От тази гледна точка мога да кажа, че

тази тема, и за евентуално включване на военни сили, ако е необходимо. Ето тази информация, която се концентрира при нас, ще ни даде, може би, поводът, когато преценим, че се налага, да включим военни поделения в противодействието на този мигрантски набез, без да оставаме впечатление както впечатление както в нашето общество, така и извън страната, че едва ли не ще водим война срещу хора, които бягат от един режим. Казахте за ДАТО. На това заседание, което беше само преди десетина дни – едва ли има и толкова, естествено, че бяха поканили и председателя на Държавната агенция „Технически операции“ Цветан Китов. Пред всички колегата Китов каза: ние сме такава и такава служба – техническа, с друго се занимаваме, едва ли ще можем по някакъв начин да Ви съдействаме. Това беше неговото изявление. Що се касае до това защо другите

И това, което Вие тук информирахте пленарната зала, е вярно – за автомобила, който е бил служебен, който е бил със специална

се, в този кръг органи, който съдейства за получаване на актуална информация. Там имат и един друг аспект. Нека да обърна Вашето внимание, защото, така или иначе, у нас проникват мигранти. Ние не можем на 100% да овладеем този процес и затова има мигрантски центрове и домове, такива също има и в Държавната агенция

Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, господин Министър! България е изправена пред три сериозни кризи: ковид кризата, мигрантската криза и политическата криза. За наше голямо удоволствие днес Народното събрание реши, че началото на края на политическата криза може да е 14 или 21 ноември.

Моят конкретен въпрос към Вас, господин Министър, е: какви мерки сте предприели във връзка с трафика на хора вътре в страната? Това е един сериозен проблем, на който Вие не обърнахте внимание! И една голяма молба, ако не ме лъже паметта, преди две седмици ми обещахте къде и при какви условия ще бъдат настанени командированите служители на Министерството на вътрешните работи? Молбата на „Движението за права и свободи“ е, ако може, да бъдете по-конкретен при отговорите на въпросите. Благодаря. Благодаря Ви, господин Митов. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ахмедов, може ли да се пошегувам? Каквото съм обещал – съм го изпълнил, не съм политик! Благодаря. Три кризи, да. Не се засягайте – само шега беше. Да, действително цялото общество е наясно какво ще стане, как ще се развие политическият процес у нас до дни или до седмици, не мога да кажа точно. Ние ще работим – бъдете спокойни и убедени в това, активно, да. Имаме нужда от парламентарен контрол, казвам го съвсем сериозно и отговорно. ни коригира, така че аз не се притеснявам от парламентарния контрол. Що се касае до какви мерки по отношение на трафика? Да, споменах при едно от моите изслушвания, трафикантите на хора… Ще Ви кажа нещо общо и нещо конкретно. Общото е това, че преди мигрантите разчитаха в в най-голяма степен, може би изцяло, на съдействие, което им оказват български граждани, тоест формира се един канал още от Турция – България, докато не ги изведем оттук, а най-вероятно имат връзки и с други трафиканти на мигранти, които вече им съдействат да преминат и през Сърбия, и така нататък, зависи откъде искат да минат. Сега оперативната информация е, че ползват съдействието на чуждите граждани, които вече са намерили статут в нашата страна, тоест те по-лесно комуникират помежду си, тъй като вече има такива със статут в България и контактуват с тях.

тоест по тази линия също се работи, тя не е забравена, напротив. Така че се разследват малко под 200, повтарям, лица, които се занимават с такава дейност. И другото, което не съм забравил, напротив – проверих го, и ще Ви кажа, че нашите полицейски сили, които се командироват, защото тук не става дума само за служители от Главна дирекция „Гранична полиция“, тук става дума за командироване на лица от областните дирекции на вътрешните работи, които на този етап са по разтоварени и които командироваме в този район. От Главна дирекция „Жандармерия“ също са насочени натам. Естествено, че ползваме хотели, които се намират там наблизо. Ако питате за разходите и това мога да Ви кажа. Обикновено 30 лв. за нощувка със закуска – това е разходът, може би има някъде минимални различия, но не е толкова важно. А що се касае до онзи, който направи оградата, и за неговия хотел, обещал съм да Ви кажа: „Козирог“ се казва хотелът и там има настанени служители, които са командировани. Нямаме друга опция.

заповядайте, господин Бабикян. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, въпросът ми формално не е директно по темата за миграцията,

Има проблем, който е много вероятно да засегне сигурността ни, и той не е свързан директно с трафика на хора, а с трафика на опиум, имайки предвид, че един от най-големите производители на света е Афганистан и тук става въпрос за други канали. Много е вероятно, след като властта се е сменила, и контролът над каналите, които преминават през Турция и България, също да се смени, имайки предвид, че огромна част от пазара се намира всъщност в Западна Европа. До каква степен българските служби имат готовност за работа по този въпрос дотолкова, доколкото смяната на собствеността на държателите на каналите в България

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Бабикян! Да, със смяната на обстановката, най-общо казано, във всяка една държава настъпват промени в различни направления. Разбира се, ще настъпят промени – това са обективни фактори – и по отношение на този вид престъпност. Известно е, че Афганистан е държава, която, както и професор Радулов често обръща внимание, е производител на опиум, най-общо казано. казано. Не е тайна за никого, че един от пътищата, който води дрогата към Европа, е нашата страна и бих казал с голямо удовлетворение, че службите, които са ангажирани у нас с противодействието на този вид престъпност, работят добре. Ние може да имаме и имаме, разбира се, претенции към тях, и то доста сериозни, но специално по отношение на противодействието на трафика на наркотични и други подобни е на добро ниво. Искам да Ви информирам, че имах неколкократни срещи с представители на американското посолство и онези служители там, които са във връзка с наши служби, специално с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, самите те изразяват положителна оценка по отношение на взаимодействието, което имат с нашите служби. Тоест моята оценка, която споделям сега с Вас, не е формирана от някакво субективно отношение или пък позиция, каквато заемам в момента – напротив, и от становища, които чувам от партньорски служби и техни представители. Напълно е възможно – не съм изследвал, откровено казано, има ли вече промени, които настъпват по пътя на дрогата през България – най-вероятно ще настъпи такава промяна, но аз съм убеден, че нашите служби ще доловят тези промени своевременно и ще ги пресичат във всеки момент, когато това е възможно. Защото, знаете, ние работим и в партньорски взаимоотношения по различни линии, но и по линия на така наречените контролирани доставки, които държавите, които наблюдават тези пратки, някъде така ги наричат, съгласуват действията си за времето, за момента и мястото, където да реализират подобни секретни операции. Ще наблюдаваме процесите, разбира се – щом ги знаем, по-лесно се контролират. Така че в удобно друго време, ако има нещо по конкретно, с удоволствие ще споделя с народното представителство. Благодаря